Prelazimo na iduću točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni Program "Promet"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 Želi li predstavnik predlagatelja dodano obrazložiti prijedlog? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a raspravljat će uvaženi zastupnik Josip Borić. Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni Program "Promet" Smatramo da je to potrebno. Već smo jedanput u ovom Domu produžili trajanje tog sporazuma, ovo je drugi puta da se pokrije 2012.godina i pola 2013.godine. Ovaj sporazum je važan jer dodaje financijske alokacije za 2012. i polovicu 2013.godine i ono što je možda i važnije širi opseg mogućih operacija na željeznički paneuropski koridor 5B ili onu famoznu nazvanu rječnikom novinara nizinsku prugu koja izaziva i brojne rasprave u javnosti ali zasigurno veliki interes politike. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava u ovom sporazumu iznosi 34 milijuna 811 tisuća eura od čega EU osigurava 85% odnosno 29 milijuna 589 tisuća, a RH 5 milijuna 220 tisuća eura. Svakako da je cilj svake politike nadam se i ove Vlade da iskoristimo maksimalno ova sredstva i zbog toga podržavamo ratifikaciju i prihvaćanje ovog sporazuma u Hrvatskom saboru. Troškovi su kako je napisano u prijedlogu Vlade osigurani u proračunu za 2013.godinu. inače ovaj sporazum odnosi se na dvije prioritetne osi. Prva se odnosi na nadogradnju i modernizaciju željezničkog prometa prometnog sustava u RH te povećanje sigurnosti i učinkovitosti rada željeznice u smislu zadovoljavanja standarda EU dok se druga prioritetna os odnosi na modernizaciju i obnovu riječnih plovnih putova i lučke infrastrukture. Svakako da je pitanje željeznica danas jedno od gorućih pitanja u prometnoj integraciji RH ali i svi problemi koji se nailaze u tom području zasigurno bi trebali u ovom Saboru ne kroz ovaj sporazum nego moguće i kroz nekakvu tematsku sjednicu osigurati raspravu što i kako dalje sa tim željezničkim prometom. Ja ću se ovdje malo osvrnuti na ovaj koridor 5B na željezničku prugu Rijeka-Zagreb-Botovo jer smatram da Ova sredstva koja imamo na raspolaganju po ovom sporazumu su zasigurno nedostatna da se i kroz ovaj sporazum nešto učini na tom području. Čuli smo nedavno kaže premijer da to više nije nizinska pruga, da je to sada dolinska pruga, pa sam pokušao pronaći zbog čega je to tako. Onda on kaže bit će nizinska od Zagreba do Skradnika, a od Skradnika do Rijeke bit će dolinska jer ima brda i dolina. Činjenica jest da je ova Vlada odustala od izgradnje nizinske pruge jer jednostavno od svih brojnih investitora od Kineza, Indijaca i svih ostalih koji su dolazili kroz izaslanstva na sastanke u Vladu nije se uspjelo naći očito model i način kako osigurati izgradnju ove luke. Ministar financija rekao je da tu nizinsku prugu ne treba graditi već da je treba samo malo ispeglati i da će ona i kao takva biti dobra tj. isključivo na postojećoj trasi da bi u 12.mjesecu bio i jedan zaključak Vlade koji kaže da će se u dijelu dvotračnih kolosijeka od Zagreba do Skradnika malo peglati, a onaj dio od te te tzv. dolinske pruge od Skradnika do Rijeke da će se izgraditi i drugi kolosijek i da će to biti otprilike to. Da li ćemo postignuti onaj cilj koji je postavljen prije nekoliko godina koji je govorio o nizinskoj prugi dužine od 380km koja bi bila za 50km duža od ove stare koju imamo sada, koja bi vrijeme putovanja skratila za 3 sata, a brzinu prijevoza tereta za 5 sati i povećala kapacitet prijevoza za gotovo 5 puta sa sadašnjih 5 milijuna tona na 25 milijuna tona? To je pitanje kojem ćemo se zasigurno baviti i u ovom vremenu koje je ispred nas. Činjenica jest da od 4 sektora koja imamo na toj nizinskoj pruzi mi danas gotovo nemamo pomaka osim na sektoru 1 koji obuhvaća dionicu od Dugog Sela do Križevaca gdje je završena u potpunosti dokumentacija i ne znam što se dalje nakon toga dešavalo, a to je bilo gotovo do početka godine. Na sektoru 2 tj. na čvoru Zagreb, na sektoru 3 od Zagreba do Rijeke, na sektoru 4 čvor Rijeka, nije se desilo ništa, a posebno u dijelu čvora Rijeka i od Zagreba do Rijeke jer županija koja je trebala donijeti prostorno-plansku dokumentaciju, a mislim na Primorsko-goransku županiju, tu dokumentaciju tj. prostorni plan županije ni donijela tako da je pitanje nakon brojnih rasprava koje su se vodile pa i u dijelu da će željeznička pruga završiti i na otoku Krku jednostavno nije se desilo ništa. To je ono o čemu politika treba reći svoje jer nešto tj. da su sva sredstva iz ovog sporazuma u najvećem dijelu angažirana na koridoru koji ide od Savskog Marofa preko Zagreba do Tovarnika i tu imamo određena poboljšanja, posebno na dijelu pruge Tovarnik-Vinkovci. Međutim, bojim se da će ovaj koridor 5b ostati samo želja jer zaista ne vide se nikakvi pomaci niti u planiranju niti u izradi dokumentacije, a kamoli u u realizaciji i sva očekivanja s pravom su usmjerena prema europskim fondovima, međutim pitanje je hoćemo li mi uspjeti iskoristiti i ono što nam bude na raspolaganju ukoliko kažem nemamo ni osnovne dokumente kao što je prostorni plan jedne Druga prioritetna os odnosi se na modernizaciju i obnovu riječnih plovnih puteva i lučke infrastrukture. Mi u postojećoj dužini plovnih putova od 804 km od koga su 593 međunarodni imamo velike probleme i to je ono što zasigurno traži i određena ulaganja, a posebno ulaganja u luke Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Vukovar kao moguću kao moguću pomoć u razvoju cjelokupnog integriranog prometa u sustavu riječnog prometa, željeznica ili morskog prometa preko morskih luka, preko željeznica pa do kažem od Jadrana do središnje Europe. Kažem bez obzira na ove primjedbe koje imamo sporazum doživljavamo kao želju da se iskoriste sva dopuštena sredstva koja nam stoje na raspolaganju i zbog toga podržavamo kao klub izmjene ovog sporazuma. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo prijavljene 4 replike, ali ja bih prije toga zamolio uvažene kolege da prestanu s privatnim razgovorima i na taj način ometaju govornike. Pa može se razgovarati izvan sabornice. Hvala vam lijepa. Prva replika, poštovani Boro Grubišić.

lijepo ste izložili one projekcije ravničarske pruge o kojoj smo nekada mislili kada je i zbog čega smo mislili da je rijeka i riječka luka luka jedna od najvećih ili najveća, naša je želja da ona to postane. Nažalost, kada gledamo Trst i Kopar onda vidimo da to baš i ne ide tako, a poglavito i zbog toga što ova pruga ili nekakvo njeno peglanje u sadašnjim uvjetima to je jedno obično krpanje, i dalje neće pripomoći da ta Rijeka luka postane to što smo mi željeli ili što mislimo da bi trebala biti. Kada ste govorili o 10. željezničkom koridoru ili paneuropskom koridoru onda moram reći da je prije dva mjeseca izložen u Europskom parlamentu u odboru za transport i turizam glavni smjer, europski smjer sjever-jug koji ide od skandinavskih zemalja preko Hamburga, Frankfurta na Salzburg, nadalje Beč, Budimpešta, Temišvar, Vidin na granici Bugarske i Rumunjske, Sofija, Solun. To je glavni prometni željeznički smjer u kojega se ulažu milijarde eura Europska unija i ove države i već je u tijeku gradnja i plan je da bi bio završen, gotov 2020. godine. tu nigdje Hrvatske nema. Ovaj 10. koridor postaje pomoćni koridor, željeznički koridor. On samo postaje jedan pomoćni, jedan dodatni koridorčić koridorčić lokalnog značaja. E sada, vi imate dovoljno godina, ovdje je kolega Novak koji o željeznici puno toga zna i tamo je radio, znate da je postojao vlak koji je vozio na relaciji Kolega Grubišić, vrijeme za ovu repliku je isteklo. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Četiri ure evo po vašem da kažem, pa mi recite kad ćemo to ponovo imat takvu jednu relaciju. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Josip Borić. Kolega Grubišić, što se tiče ulaganja u luke poznato je da u Republici Hrvatskoj imamo državne luke u Rijeci, u Zadru, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku i Pločama. Rijeka luka proteklih 10-tak godina ima intenzivna ulaganja u svoju infrastrukturu i sada je jedan projekt u tijeku, dograđuje se kontejnerski temeljna brajdica činjenica jest da mi jednostavno ne možemo pratiti razvoj luke Kopar i Trst koji višestruko premašuju prijevoz tereta u milijunima tona u odnosu na luku luku Rijeka koja je i bliže i koja bi kroz ovakvu jednu prugu mogla itekako povećati svoje kapacitete, a svakako i zaradu svih koji u tom krugu prijevoza kontejnera sudjeluju. Samo ću napomenuti da na 100 dolara koje se uprihoduju prilikom iskrcaja od jednog lučkog poduzeća 11 ostalih poduzeća ili desetke ostalih poduzeća uprihoduju 11 puta još toliko u samom dostavljanju tih kontejnera do određenih lokacija. Izgradnjom ove pruge mi bi dnevno na cestama umanjili cestovni dio prometa cestovnih tegljača za gotovo 1500 koje danas gotovo opterećuju kažem taj segment, a činjenica jest da je željeznički promet i najjeftiniji i najfleksibilniji i najisplativiji najisplativiji i tome su se okrenuli oni koji znaju. Međutim, mi kažem ovakvim pričama o nizinskim prugama, dolinskim prugama a da se ništa ne napravi jednostavno ne činimo nikome korist a štetu samo sebi. Druga replika poštovana zastupnica Ana Komparić Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Pa evo mene više puta u ovom Saboru zaista iznenađuje način na koji raspravlja kolega Borić kad govori o nizinskoj pruzi, o luci Rijeka. Zaistinu kolega ja ne znam tko je bio na vlasti proteklih 8 godina. Nizinska pruga je može se reći mrtvo slovo na papiru, ne postoji. Ne postoji nikakva dokumentacija, ne postoje nikakvi papiri, nema je. 8 godina niste ništa napravili. A što se tiče postojeće pruge Rijeka – Zagreb pa ona je samo 22 godine starija. U nju se nije uložilo apsolutno ništa. Vi pričate o luci Rijeka i razvoju luke Rijeka. Pa bez te pruge naravno ona se ne može razviti. Ja ću vam samo jednu stvar reći. Vaš bivši direktor luke Rijeka 4 puta najmanje upoznavao resornog ministra. Ovaj ga nije mogao zapamtiti. O čemu mi pričamo?

nećemo biti na neki način negativni ili kako bih to nazvao zločesti. Ja sam rekao da ćemo podržati ovaj sporazum, rekao sam ono što mislim. Da li će vaš suprug kao sadašnji direktor luke Rijeka upoznavati ministra četiri puta ili neće to mene uopće ne interesira i da li će ga on zapamtiti. To je problem ili ministra ili onoga koji je upoznavao pa se nije uspio upoznati. Ja s time nemam veze. Međutim, da nismo ništa napravili nije istina. Rekao sam da se na dionici prvog sektora napravila dokumentacija koja ide od mađarske granice do, od državne granice do Dugog Sela i da se tu jedino očekuju u dijelu te nizinske pruge koja ima 4 sektora nekakvi pomaci i radovi. Sve ostalo stoji, a najviše stoji zbog toga što Primorsko-goranska županija još uvijek nije donijela županijski prostorni plan i to je činjenica. A donosi se već pune gotovo tri godine, a najveći prijepor nedonošenja je otok Krk i želja da ta željeznica završi i na otoku Krku u Omišlju i sukob lokalne razine, znači svih načelnika sa otoka Krka i županijskih službi koji ne žele takav model kako oni kako oni kažu razvoja turizma na našem otoku gdje ćemo i dobiti drugi most i željeznicu. I oni su se tome otvoreno suprotstavili, a SDP koji vlada gotovo 20 godina i tom županijom i grad Rijeka po tom pitanju nisu učinili ništa, a da radovi u luci Rijeka traju, kontejnerski terminal se dograđuje. Očito je to valjda zaslugom sadašnje vlasti u svega godinu dana. Ti su radovi pokrenuti, iako ja znam da su pokrenuti puno, puno prije. …/Upadica Stazić: Isteklo je vrijeme./… Tako da nemojte se ljutiti kolegice … **Stazić, Nenad (SDP)** Isteklo je vrijeme. A novu repliku iznosi poštovani zastupnik Branko Vukšić. Poštovani kolega Borić, izgleda da će željeznica prije završiti u moru nego na Krku. Ono što ste govorili u svom izlaganju a tiče se pruge prema Rijeci sasvim sigurno da je od vitalnog interesa za Republiku Hrvatsku i vrlo je čudno kako i vlade prije ove Kukuriku vlade nisu ništa poduzimale da se ta pruga izgradi. I kako čitavo vrijeme govorimo unatrag 10, 12, 15 godina kako nemamo dovoljno velikih projekata, kako se ne zna što treba raditi, a svi znamo da treba prugu prema Rijeci graditi. Svi znamo da je to prioritet da bi se luka Rijeka razvila, da ne bi Kopar preuzeo sve što se može prugom prevoziti i da ne bi, sjetite se Kopra u odnosu na Rijeku koje su to luke bile. Mislim ono je bila minorna luka prema luci Rijeka. To sasvim sigurno da nije situacija koja se stvorila u godinu dana, nego se stvarala u dva desetljeća. U dva desetljeća se činilo sve da Hrvatska nema ništa. Ova Vlada sasvim sigurno mora početi ne samo razmišljati, nego povući i konkretne poteze da bi se pruga prema Rijeci što prije izgradila i da se ne bi znate koja je situacija cestovni teret je manjinski i to 5 5 puta odnos cestovnog i željezničkog prometa što se tiče tereta u Europi. Međutim, kod nas je situacija obrnuta tako dugo dok nećemo imati izgrađenu prugu prema Rijeci ne možemo govoriti niti o razvoju Rijeke niti o razvoju privrede u Hrvatskoj. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara uvaženi Josip Borić. Kolega Vukšiću, ja se ne slažem sa vama u dijelu da prethodne vlade nisu ništa napravile. Zato i kažem sve što je po tom pitanju napravljeno a to nije baš krenulo kako se sada kaže prije 10, 15 i tako godina nego je to ozbiljnije krenulo 2007. godine kada se hajmo reć krenulo i u izradu dokumentacije itd. Radi se o 300 i pruge u cijelom potezu dvotračne pruge. I rekao sam da se u sektoru jedan od državne granice od Botova do Dugog Sela zgotovila dokumentacija. To je napravljeno za vrijeme bivše Vlade. Da se u sektoru koji obuhvaća čvor Zagreb, da je Zagrebačka županija napravila sve i u svojoj dokumentaciji i donijela prostorni plan i ucrtala koridor. Da je Karlovačka županija napravila sve i ucrtala koridore i dio dokumentacije je napravljen. Međutim u Sektoru 4 – čvor Rijeka koji obuhvaća i dio Sektora 3 Primorsko-goranska županija nije uopće ucrtala koridor. A što ćete napraviti, to je ona priča koju smo imali nedavno na Zakonu o cestama, hoće li ministar sada reći to će biti ne znam jednotračna, dvotračna pruga idemo to graditi i gotova stvar. Moguće je da će se i tako graditi, ali bez prostornog plana neće se graditi ništa. To je činjenica. A novac i traženje novca investitora to je drugi problem. Rekao sam ovdje podržavamo ovaj sporazum kao izraz želje da se možda tehnički dio sporazuma i pomoći da se napravi određena razina dokumentacije implementira i na taj novi 5B Koridor ali da će ona vrijednost koja dostiže i 8 ili 10 milijardi kuna ostati trajni problem koji će netko morati riješiti. Ministar financija kaže nećemo graditi novu prugu nego ćemo popeglati postojeću a tamo gdje fali drugi kolosijek u dijelu kako oni predlažu od Skradnika do Rijeke izgradit ćemo drugi kolosijek i to će biti naša brzinska pruga. Rekao sam i to da ta pruga je bila projicirana na razini od 160 km za putnički prijevoz i negdje oko 120 km za teretni prijevoz. Na ovaj način mi to nećemo dobiti i to neće biti brza pruga. **Stazić, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Borić bez obzira kako se ova pruga zvala nizinska ili dolinska činjenica je da ne ide iako je u programu ove Vlade bila debelo podvučena da ide kao prioritet. Činjenica je da je ova pruga u onom dijelu koji ja poznam da je u katastrofalnom stanju, u vrlo lošem. Prije kratkog vremena smo svjedočili i naravno i prometnom incidentu i sa posljedicama. Činjenica je da je moja županija, dakle iz koje ja dolazim, prometno svakako hendikepirana u tom smislu, ali je i činjenica i potrebito je reći da je naša Vlada započela rekonstrukciju dionice od Križevaca do Koprivnice sa ciljem dakle da se pojača i poveća sigurnost. I gledajte, sad u tim okolnostima kad željeznička infrastruktura je takva, teškoće su takve prije dva dana smo raspravljali o isto tako autocesta, brza cesta. Ali je činjenica da na autocesti koja je započeta da su napravljeni značajni objekti, da je napravljen jedan dio trase i sad se ide u brzu cestu a nema sredstava. I sam zamjenik ministra je rekao da je potrebita određena regulativa kako bi se nastavilo raditi itd. E baš se mi toga i bojimo u našoj Koprivničko-križevačkoj županiji evo koja je konačno dočekala jedan svoj momenat da će baš u tim okolnostima doći do toga da će bez obzira kako se zvalo doći do zastoja i da opet ćemo mi ostati kratkih rukava. A naravno onda i onaj ravnomjerni razvoj Hrvatske o kom se često govori naravno da ne stoji. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednji odgovor na posljednju repliku, Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega Milinkoviću evo drago mi je da ste vi rekli da je bivša Vlada počela radove jer ovdje nas uvjeravaju da se na toj pruzi ništa ne radi, a kažem nizinska pruga obuhvaća 4 sektora i počelo se raditi ali za vrijeme još bivše Vlade. Međutim, vi ste rekli i ono dobro da je to bilo zapisano kao veliko obećanje ta nizinska pruga i da će se to napraviti pa se sada odustaje, a podsjetit ću vas na autocestu Rijeka-Žuta Lokva tj. Križišće-Žuta Lokva. Mi imamo tamo jednu situaciju da evo već godinu i nešto više dana imamo gotovu dionicu do Križišća koja ni ovo ljeto neće biti u funkciji jer su se pojavili opet određena razina problema, a od cijele dionice koja iznosi svega 70 km odustalo se jer je sam predsjednik Vlade rekao da to nije prioritet ove Vlade. Onda je odustao i jedan ministar jer je rekao da on to ne može prihvatiti, a da to piše u Planu 21. Tako da ne znam tko će sada ako se odustane, a odustalo se i od ove pruge da li će i aktualni ministar reći da i on ide jer to ne piše tako u Planu 21. Evo, hvala. Na kraju još i riječ zamjenika ministra regionalnog razvoja i fondova EU gospodina Jakše Puljiza. Izvolite. se želim zahvaliti na razumijevanju i podršci za usvajanje ovog zakonskog prijedloga, zapravo oba zakonska prijedloga jer time ćemo omogućiti i korištenje znatnih sredstava iz alokacija za proračunsku godinu 2012. i prvu polovicu 2013., dakle 47 milijuna eura u području zaštite okoliša i gotovo 30 milijuna eura u području prometa. Ja bih se samo morao kratko osvrnuti na spomenutu opservaciju vezano za projekte u željeznicama. Dakle, što se tiče EU fondova kao što i sami znate u operativnom programu za promet željeznica je upravo glavni prioritet zajedno sa ulaganjima uz vodne puteve. Mi očekujemo da će upravo ulaganja na trasi 5B Koridora biti glavni izvor apsorpcije EU sredstava prije svega za alokaciju govorim za 2013. gdje imamo ukupno 450 milijuna eura. Dakle, samo projekt Dugo Selo-Križevci je težak oko 120 milijuna eura. Međutim, treba naglasiti da je zaista da su problemi s kojima smo se suočili u pripremanju toga projekta za EU fondove su bili izuzetni. Dakle, od nedovoljno pripremljene projektno-tehničke dokumentacije, a posebice u pogledu otkupa zemljišta. Dakle, vi vjerojatno znate i sami da zemljište još uvijek nije otkupljeno, da se na tome sada intenzivno radi. Preko 400 čestica je bilo neotkupljeno, dakle na početku 2012. godine. Međutim, HŽ infrastruktura zaista ulažem evo to mogu slobodno potvrditi maksimalne napore i taj proces koji je bio prilično usporen i prilično zakočen sada ide izuzetno brzo. I mislim da ćemo se moći ponositi s time da ćemo imati projekt koji će moći povući 120 milijuna eura najkasnije do kraja 2016. godine. Drugi projekt vrlo važan je i pruga Gradec-sv. Ivan Žabno Žabno gdje isto imamo zapravo prilično pripremljen projekt. On je nešto manji doduše, otprilike 30-ak milijuna eura međutim isto tako vrlo značajan. Tu su još i projekti koji se tiču okolice Zagreba. Dakle, govorimo o projektu Podsused-Samobor i govorimo o projektu od Zaprešića do Zaboka. Što se tiče 5 b koridora i još jedna informacija. Dakle spomenuli ste isto da se ništa ne radi u pogledu pripremanja pravca od Zagreba prema Rijeci a vjerojatno su saborski zastupnici upoznati sa činjenicom na kraju krajeva bila je javna prezentacija dva velika projekta u iznosu 15 milijuna eura kojima će se financirati izrada projektno tehničke dokumentacije od Karlovaca, Hrvatskog Leskovca odnosno do Skradnika. I time se stvaraju zapravo preduvjeti, to je taj konkretan rad kojim se onda omogućuju poslije veliki projekti. Dakle 15 milijuna eura za projektno tehničku dokumentaciju. Mislim da ćete se svi složiti da se radi zaista o vrlo, vrlo ozbiljnom naporu i vrlo ozbiljnom pristupu. Zahvaljujem. Hvala i vama. Na ovo izlaganje još imamo prijavljene dvije replike. Prva poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo obzirom da se često spominje područje u kojem ja živim, iz kojeg dolazim, da je spomenuta i pruga, drugi pružni kolosijek Dugo Selo- Križevci, da se spominje i pruga Gradec-Sv. Ivan-Žabno, ja moram reći ovako da dugo godina već slušamo o tim projektima i o početku radova i ono što je kazao gospodin Milinković, točno je da je dionica rekonstrukcije pruge od Križevaca do Koprivnice bila započeta u prošlom sazivu Vlade, da je sada i to vjerojatno pri kraju. Ali činjenica je da se na pruzi Gradec-Sv-Ivan-Žabno definitivno ne događa kao što je i činjenica da je prije bilo rečeno da će se dionica pruge Dugo Selo- Križevci graditi ulaskom Hrvatske u EU jer se je od početka taj projekt pripremao za korištenje europskih fondova tako da u svakom slučaju mi tamo željno očekujemo da se nešto i počne graditi. Želi li predstavnik Vlade odgovoriti? Odgovor na repliku. Jakša Puljiz. pored ove domaće procedure koju moramo napraviti na otklanjaju svih prepreka za početak realizacije, tu je još i procedura pregovora sa Europskom komisijom i što se tiče dionice Dugo Selo- Križevci, Križevci, ta procedura pregovaranja je vrlo blizu svom završetku, zapravo proces je jako dobro napravljan i tu neće biti nikakvih problema. A natječaji, prvi natječaj očekujemo i prije 1.7. Međutim sami radovi će biti nakon 1.7. ove godine. I posljednja replika, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zamjeniče. Evo ja ću vas s obzirom na ovo što ste rekli znači da je u pitanju 500 milijuna eura zamoliti da svojim autoritetom i vi i vaš nadležni ministar utječete na župana Primorsko-Goranske županije da donese prostorni plan kako je jedan dio tih sredstava ne bi ostao neiskorišten i da vi razriješite onaj veliki čvor koji se pojavio a tiče se završetka te nizinske pruge na otoku Krku. Hoće li ona to tamo doć ili ona do tamo neće doć? Jer je to glavni prijepor ne donošenja prostornog plana jer postoji jedan interes i postoji drugi interes. I ako se želi zaista to iskoristiti što vi govorite tih 500 milijuna eura onda je početak toga donošenje prostornog plana županije. Prije toga ne možemo pričati o ničemu ako se slažemo u tome. I zato vas molim da ako možete da utječete na županiju Primorsko-goransku da konačno donese prostorni plan jer izvan svega toga ostat će samo priča da smo imali 500 milijuna eura a da nismo napravili ponovo ništa. Hvala lijepa. I na ovu repliku odgovara zamjenik ministra Jakša Puljiz. se može odlučiti pozitivno, negativno o nekim investicijskim rješenjima da imamo dovoljno drugih projekata koje onda možemo koristit za apsorpciju sredstava. Dakle to nam je apsolutno prvi prioritet, a što se tiče završetka koridora 5 b i situacije na otoku Krku. Znate i sami da je jako vezano za pitanje …/Govornik Dakle postoji puno uvjetovanih stvari te kada se donesu odluke o svemu tome, onda će naravno biti jednostavnije donijeti odluku o konačnom koridoru, odnosno završetku pruge do Krka. Zahvaljujem. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasat ćemo danas u nastavku našega rada. Sada određujem stanku oko 15 minuta. Okupimo se ovdje u podne, malo prije, da možemo u podne počet s glasanjem Hvala vam lijepa. Hvala vam